uvjeta za raspravu, pa prelazimo na točku 13. - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mjenici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Imamo jednu raspravu a to je u ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ljubica LUkačić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani predstavniče Vlade. Ja ću ukratko vezano za ovaj Zakon o mjenici izraziti izraziti jedno veliko zadovoljstvo, naravno u ime Kluba HDZ-a, a onda u ime osoba s invaliditetom odnosno u ime Hrvatskog saveza slijepih osoba. Zašto to govorim? Evo Hrvatski savez slijepih osoba je godinama pokušao objasniti što to za njih znači ovakva odredba kakva je u postojećem Zakonu o mjenici koja je svakako diskriminirajuća, a kao što znamo Hrvatska je potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Hrvatska ima Zakon o suzbijanju diskriminacije i bilo je sasvim sigurno prijeko potrebno krenuti u izmjene ovog propisa kako bi se ta diskriminatorna odredba ukinula. sada važećem propisu potpis slijepih osoba je bio uređen na način kao potpis nepismenih osoba. Dakle, to je bilo ono s čim se Hrvatski savez slijepih, naravno i sve slijepe osobe u Republici Hrvatskoj nikako nisu mogle složiti jer eto naravno one nisu nepismene osobe, samo što nisu mogle vidjeti što potpisuju. Da bi taj potpis bio važeći morale su ga ovjeravati kod suda i sve se dodatno kompliciralo obzirom da je to izazivalo dodatne financijske troškove što je dodatno stavljamo slijepe osobe u neravnopravan položaj s ostalim građanima Republike Hrvatske. Ove izmjene zakona su jedan dobar primjer jedne izuzetne suradnje Vlade Republike Hrvatske i udruga udruga osoba s invaliditetom. Evo i to pokazuje još jednom ono o čemu predsjednica Vlade često govori kako su udruge osoba s invaliditetom

posebno izražavam zadovoljstvo Hrvatskog saveza slijepih osoba i one su mi rekle da to slobodno ovdje kažem što je upravo dakle na njihovu inicijativu, oni su ove izmjene pokrenuli preko pučkog pravobranitelja i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Ali posebno veseli i posebno zahvaljuju na tome što Ministarstvo financija kontaktiralo upravo njih za mišljenje i pitalo jeste li vi zadovoljni ovakvom izmjenom propisa, odnosno je li baš to kako se vi to tražili i pokazalo se evo da je jedna dobra suradnja urodila plodom. Naravno, klub Hrvatske demokratske demokratske zajednice podržava donošenje izmjena ovog zakona, a evo i svakako podržava ovako jednu hvalevrijednu suradnju. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a, HSU-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predlagatelju zakona, kolegice i kolege. Po prijedlogu izmjene Zakona o mjenici mijenja se, kao što je već rečeno, članak 103. važećeg zakona na način da se osobe s invaliditetom, odnosno slijepe osobe izjednače u pravima s osobama bez invaliditeta. Po izmjeni članka 103. omogućuje se da potpis slijepih osoba na mjenici vrijedi bez ovjere. Iznimno, na zahtjev slijepe osobe kad ona smatra da je to potrebno zbog zaštite njenih interesa potpise ovjerava na način uređen Zakonom o javnom bilježništvu. To isto vrijedi i za punomoć izdanu radi mjeničnog zaduženja. U ovom dijelu po stavu kluba HNS-a i HSU-a ja sam podnijela amandman na način da vas sve molim da taj amandman uvažite jer naše društvo bi trebalo biti posebno senzibilizirano za osobe s invaliditetom, a posebno na slijepe osobe. U ovom dijelu amandman će se odnositi na zahtjev kad slijepa osoba odluči podnijeti zahtjev bilježništvu da se taj trošak financijski koji nastane refundira iz državnog proračuna. Zašto mislim da treba podnijeti ovaj amandman? Iz prostog razloga što smo nedavno slijepim osobama onemogućili besplatan prijevoz na autoput, odnosno naknade za slijepe osobe najniže u našem okruženju. Eto iz tih razloga ja ću podnijeti amandman na ovaj prijedlog zakona i o sudbini tog amandman ovisit će naša podrška ili ne ovom prijedlogu zakona. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.